sljedeću. To je: - Izvješće o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo za 2006. – predlagatelj Hamag Sukladno članku 15. Zakona o poticanju malog gospodarstva Hrvatska agencija za malo gospodarstvo dostavila je navedeno izvješće. Materijale ste primili poštom. Raspravu su proveli: Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu i Odbor za turizam. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Izvolite, Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjene gospođe i gospodo zastupnici Hrvatskog sabora temeljem Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva dužnost mi je podnesti izvješće ovoj cijenjenoj ustanovi i mogu sa zadovoljstvom reći da je naše osobno poslovanje, a to je izdavanje garancija za poduzetničke kredite u 2006. u 2006. godini u odnosu na godinu ranije poraslo gotovo za duplo. Dakle agencija je u tom razdoblju izdala 174 garancije u iznosu većem od 145 milijuna kuna čime smo omogućili izravne investicije u hrvatsko gospodarstvo u iznosu većem od 374 milijuna kuna. Najviše garancija izdano je u Osječko-Baranjskoj i Vukovarsko-Srijemskoj županiji što me posebno raduje jer su to županije koje su bile obuhvaćene ratnim djelovanjem. Najveći broj garancija izdano je po programu poljoprivreda što je svakako, operativni programi koje je hrvatska Vlada donijela, a radi se o operativnom programu za uzgoj govedarske proizvodnje, za operativni program trajnih nasada, proizvodnju slavonskog kulena i drugi operativni programi. Uz ovo agencija je u prošloj godini ostvarila, potpisala sporazume sa tri najveće banke u Republici Hrvatskoj što je, ima jedno šire značenje ako uzmemo u obzir da agencija u proteklih nekoliko godina, a odnosi se na razdoblje 2002., 2003. i 2004. je imala smanjenu aktivnost i u tom razdoblju su i banke ali i poduzetnici otkazali, otkazali suradnju agenciju tako da potpisati sporazum i o suradnji sa ove tri velike banke a ukupno 21 bankom u Hrvatskoj za nas puno znači jer znači da smo uspjeli vratiti povjerenje, povjerenje u rad ove institucije i kako kod banaka tako i kod poduzetnika. Uz izdavanje garancija Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u prošloj godini nam je povjerilo na provođenje dva projekta bespovratnih potpora. To su projekti učeničke zadruge i učeničko poduzeće i projekt poticanja civilnih skupina, a to je sukladno intenciji Vlade Republike Hrvatske da u dogledno vrijeme sve potpore idu s jednog mjesta. Tako da smo i po ovim, i po ova dva programa bespovratnih potpora ukupno dali 4 i pol milijuna kuna hrvatskim poduzetnicima. Nadalje naglasio bih da smo i našu mrežu konzultanata proširili tako da u ovom trenutku imamo 58 konzultanata. Oni su, bitno je istaknuti da se ta mreža i dalje širi, a pogotovo za područja koja nisu gospodarski još uvijek dovoljno atraktivna tako da i u tim područjima osiguramo poduzetnicima da imaju da imaju cjelovitu poduzetničku infrastrukturu. Znači, ukoliko treba takva djelatnost jednog poslovnog savjetnika, odnosno konzultanta da se ne mora ići dalje ili se ne mora iz svoje županije odlaziti. Uz ovo održali smo niz radionica, niz seminara jer naša je osnovna djelatnost kao što sam rekao uz izdavanje garancija i razvoj poduzetničke infrastrukture, tako da ovi dobri rezultati s kojim se mogu pohvaliti mogu ih i prikazati kako to grafički izgleda rast u poslovanju u proteklih nekoliko godina zasigurno su ne samo zasluga nove uprave koja je imenovana, nego su i zasluga programa hrvatske Vlade odnosno infrastrukture i gospodarske politike koja je hrvatska Vlada postavila prema poduzetništvu. Ja bih o svom izvješću toliko. Stojim vam na raspolaganju za pitanja. Hvala lijepa. Poštovani gospodine dopredsjedniče, gospodine Kovačević, državni tajniče. Pa evo, mislim da smo ovdje čuli dosta podataka. Ja ću neke stvari još reći. Naime, Hrvatska agencija za malo poduzetništvo proizašla je to znamo iz Hrvatske garancijske agencije, a Hrvatska garancijska agencija osnovana je tamo potkraj mandata prethodne Vlade s ciljem davanja garancija privrednim subjektima koji za kredite ne mogu sami garantirati. To bi bilo jako zgodno da su bili dobri uvjeti. Međutim, uvjeti su bili takovi da nitko od privrednika gotovo nije mogao dobiti garanciju. Jasno je da su garancije izuzetno bile potrebne. Sjećam se niza primjera. Recimo ljudi su napravili halu, zadužili se i nisu imali novaca više dalje za strojeve. Normalno, garancija im je bila potrebna da krenu isto kao i onima koji su kupili zemlju a nisu imali ne znam za poljoprivredne strojeve i slično. HAMAG je u odnosu na garancijsku agenciju kvalitativan skok posebno zbog pojednostavljenja uvjeta i proširenja djelatnosti. riječ je o 2006. godini. Treba istaći da je dvostruko više zahtjeva bilo nego 2005. godine. Dakle, uočava se zamah poduzetništva i ulazak u svijet poduzetništva i oni koji to sami ne bi mogli što je sigurno i zasluga Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva koje kvalitetno promovira i potiče poduzetništvo, sufinancira komunalnu opremljenost gospodarskih zona i općenito stvara pozitivne uvjete za razvoj poduzetništva. Interesantno je da se najviše zaprimljenih zahtjeva ovaj puta odnosi na program poljoprivreda za obiteljska poljoprivredna gospodarstva što me i ne čudi, jer svojevremeno je, su Ministarstva poljoprivrede poslala mlade agronome koji su bili na burzi. Mi smo im dali prostor po općinama i gradovima, opremili smo im ured i to je jako dobro funkcioniralo. Ljudi su se navikli ići po savjete tamo i nikakvo čudo zapravo da je taj broj upravo takav. Čini se da su problemi obrtnog kapitala bitno manji, jer svojevremeno znam da su svi pričali obrtnici da nemaju kapital jer su svega dva zahtjeva za tu namjenu. Moram priznati da me to pozitivno iznenadilo. Predviđenih 500 milijuna kuna za sada pokriva zahtjeve. Isplata garancija normalno da ja isplata garancija moralo biti jer svi poduzetnici nisu mogli vratiti kredit. Međutim, od tih desetak zahtjeva gledamo neki iz 2005. i 2006. godine. Za sada je to, to su mala sredstva. Ove godine je isplaćeno evo niti milijun i pol kuna. Proširenjem djelatnosti HAMAG je nadrastao garancijsku agenciju i treba posebno istaći nove projekte. Na primjer projekt bespovratnih potpora za ciljane skupine. Sjetimo se velikog interesa od od tih skupina posebno za poduzetnike žene, za poduzetnike početnike, mlade osobe, osobe s invaliditetom, projekt izobrazbe i razvoja mreže konzultanata za malo gospodarstvo. Bez konzultanata stvarno su nam evo poduzetnici dolazili na vrata, pitali. Mi smo ih upućivali koliko smo mogli, ali sa razvojem ove mreže konzultanata mislim da se niz stvari pojednostavilo. Konzultanti su postali neophodni pomažući privrednicima u izradi elaborata, zahtjeva, informiranju, o mogućnosti dobivanja kredita i garancija što je dobro prihvaćeno. HAMAG ima kvalitetne sporazume s bankama i dobru međunarodnu suradnju. To smo vidjeli iz izvješća. Treba istaći normalno i dobru suradnju s poduzetničkim centrima jer ljudi bar gledam kod nas često se obraćaju poduzetničkom centru i tu dobe neophodne informacije. Uz sve ovo navedeno treba istaći da HAMAG već drugu godinu za redom bilježi rast poslovanja. Vidimo da su i Ministarstva gospodarstva, rada, poduzetništva, financija, poljoprivrede, šumarstva, vodnog gospodarstva, mora, turizma, prometa i razvitka. Puno riječi, a samo četiri ministarstva, jel da su podržala ovo ovo izvješće i isto tako to izvješće će podržati klub HDZ-a. Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Evo pred nama je Izvješće HAMAG-a za kojega možemo reći da je došlo na vrijeme za razliku od ona prethodna dva, a zajedno sa ostalim izvješćima drugih financijskih institucija koje se naravno bave podupiranjem i financiranjem malog i srednjeg poduzetništva. Kritike koje smo upućivali na prethodna izvješća vidim djelomično su i uvažena, a što se vidi na određeni način promijenjenom strategijom i smjerom kako u djelovanju agencije, tako i u sastavljanju samoga izvješća. Vidi se da ipak postojanje agencije pod ovim imenom od 2003. godine polako ipak napreduje, ali još uvijek ostaje činjenica da se može brže i bolje jer problema u našem gospodarstvu naravno ima, a trebaju se rješavati problemi brzo i efikasno. Postavlja se pitanje da li se dovoljno sa strane agencije učinilo da se deblokira 25000 poduzeća koja su dužna 12 i pol milijardi kuna, a oni kao što znamo imaju barem jednog zaposlenog. Znači, da u tom trenutku njih 25000 ne dobiva plaću. Pitam se isto tako što agencija čini u praćenju koliko se obrta ili poduzeća na godinu otvori ili zatvori, koliko ih je blokirano, koliko je to novaca, a što je najvažnije koji su uzroci svemu tome. Što se čini da se razvija žensko poduzetništvo, s obzirom da su žene u većem broju nezaposlene, a i potplaćene za isti posao u odnosu na muškarce. Ovdje vidimo na izvješću na strani 28. financiranje odnosno zahtjevi koji su podnijeli određene ciljne skupine, žene, početnici, mlade osobe sa invaliditetom, ali čini mi se da je to premali iznos od 3 i pol milijuna kuna za sve te ciljane skupine. Pitanje je isto da li HAMAG prati broj nezaposlenih u Hrvatskoj. Jer ako prati onda zna da prema Zavodu za zapošljavanje prosječni broj nezaposlenih u 2006. godini bio je 291 tisuću 616 nezaposlenih. Od toga 175 tisuća i 97 žena. I zato tvrdim, pošto je ovdje dobilo samo 210 potpora žena da je to vrlo mali broj u odnosu na ove nezaposlene. I 116 tisuća 519 muškaraca. Da li vi kao državna institucija imate odgovore na to tko će, kada će i kako stvoriti uvjete da se taj veliki broj nezaposlenih zaposli? To su ustvari krucijalna pitanja s kojima se treba uhvatiti u koštac. Iako ćete vi možda reći da ste vi samo financijska institucija mislim da se ne možete izolirati od ovih problema koje imamo. Mi u IDS-u smo se uvijek zalagali za decentralizaciju i ravnomjerni regionalni razvoj te upućuje na neki način i kritiku HAMAG-u zbog ukidanja splitske podružnice. Čini mi se da ih je trebalo osnovati, odnosno oformiriti i po ostalim županijama, a ne ovu jednu jedinu ukinuti. Izgovor da se dobro surađuje sa regionalnim razvojnim agencijama po meni nije dobar, jer bi po toj logici trebalo onda ukinuti i HAMAG jer postoji Fond za regionalni razvoj koji bi mogao obaviti isti taj posao. Ali tome nije tako, pa sve se naše regije, znamo i sami da su različite i trebaju imati svaka svoje programe kako razvoja tako i financiranja. A to se vidi po tome da nije se vodilo dovoljno računa upravo po nezaposlenima s jedne strane i potrebama gospodarstva za radnom snagom s druge strane, i to po strukturi, školskoj spremi, starosti. Ali što je svakako najvažnije, sve to, ali po županijama jer ti podaci sigurno se mogu koristiti kao putokaz koji će se programi podržavati, gdje će se usmjeriti garancije i novac. S druge strane zanima me da li se prati povratna informacija korisnika kako bi se utvrdilo koliko se direktno povećao radnih mjesta, koliko se povećala proizvodnja ili koliko se je povećao broj usluga, odnosno koliko se povećala sveukupna poslovna uspješnost. Isto tako me zanima koliko se HAMAG pripremio za izdavanje garancija projekata na mikroregionalnog karaktera i koliko će HAMAG biti u stanju pratiti te projekte dok se regionalni instrumenti ne osposobe i uhodaju. Još su neki segmenti koji bi trebali biti važni i na njima bi trebalo raditi. Kao prvo svakako još bolja edukacija jer aktivnosti i edukacije koje imaju predstavnici HAMAG-a ovisi koliko će ovi stvarati poslovnu klimu, jer za takvo nešto treba nam puno više energije i energičnosti. Drugo, kao što sam već prije rekla o decentralizaciji i regionalizaciji treba stvoriti mrežu ureda koji bi bili u stalnim kontaktima sa drugim institucijama te puno većom promidžbenom aktivnošću. Treće, treba veća i bolja suradnja sa drugim financijskim institucijama, znači sa svima ne samo sa HABOR-om, znači sa svim ostalim bankama i treba stvoriti uvjete tako da se svi ne vode i ne bave svojom politikom već da svi sve imaju jednu politiku prema poduzetništvu. Četvrto, treba se uključiti u proces donošenja svake zakonske regulative koja se tiče gospodarstva, a isto tako predlažem da se HAMAG uključi u izradu Strategije regionalnog razvoja. Evo, s obzirom da je ovo Izvješće puno bolje nego ono prethodna dva nadam se da ćete i ove primjedbe shvatiti kao dobronamjerne i da ćete ih uvažiti i primjenjivati, što je svakako u interesu svih sadašnjih i budućih gospodarstvenika. Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a, uvaženi zastupnik Korenika. Kolegice i kolege, gospodine potpredsjedniče, gospodine direktore, ravnatelju. Ja ću početi sa nečim što je napisao, odnosno što je ministar Kalmeta potpisao u ime Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka. Citirat ću ga. On je napisao sljedeće: "Uvidom u predmetno izvješće moglo bi se generalno reći da je isto napisano dosta samoafirmativno.". Mislim da to govori dovoljno o svemu, bez obzira što nakon toga je gospodin Kalmeta i Vlada u cjelini podržala ovo Izvješće. Čini mi se da ipak puno više pričamo da je sve dobro, da je sve sjajno nego što uistinu jest tako. Meni se čini kada smo razgovarali i o prethodna dva izvješća da je problem što smo si postavili dosta nisko bazu, dosta nisko ljestvicu pa onda ovi indeksi o kojima ovdje govorimo su izuzetno visoki. Prema tome očito da ne možemo reći da imamo preveliki broj zahtjeva za garanciju. Mi se ovdje hvalimo da je 58% više zahtjeva za garanciju u odnosu na prethodnu godinu. To ne može biti zadovoljavajuće. I osobno i u ime kluba SDP-a moram reći da to ne može biti dovoljno u ovakvoj gospodarsko-ekonomskoj situaciji i sa ovim brojem nezaposlenih koje ima Republika Hrvatska. Isto tako nešto za što sama Agencija nije kriva to je i neuravnoteženost broja dodijeljenih garancija po županijama. To nažalost pokazuje da i razvoj pojedinih županija ozbiljno kasni, ozbiljno kaska i da mrežu konzultanata treba širiti, a ne sputavati. I bez obzira kao što su rekli moji prethodnici, bez obzira na suradnju sa regionalnim pa i nekim drugim agencijama koje se bave razvojem gospodarstva sasvim sigurno da mrežu konzultanskih usluga treba i dalje pružati iz samog HAMAG-a jer i tada će doći do značajnijeg porasta i kvalitete gospodarstva. Isto tako kad pogledamo i da postoji neuravnoteženost po strukturi pravnih osoba, odnosno prema pravnoj registraciji, mi možemo reći da smo zadovoljni ako se puno ulaže u poljoprivredu. I to jest jedan od ciljeva gospodarskog razvoja Republike Hrvatske. Međutim mene osobno i nas u klubu SDP-a zabrinjava što je pri tome nedovoljan broj i onih trgovačkih društava prije svega i obrta jer bi tada, jer bi i za njih trebalo biti puno više dodijeljenih garancija znači da imamo nove obrte i nove gospodarske subjekte koji će poboljšavati našu sliku nezaposlenosti. Druga stvar na koju želim ukazati i kada pogledamo to su neki konkretni gospodarski projekti, odnosno projekti o kojima se u ovom izvještaju govori. Činjenica je i to neosporna, da kada pogledamo da prema garancijskom programu za područja od posebnog državnog interesa odobreno je samo 16 garancija. Usput postavljam pitanje vama s desne strane meni, što je sa zakonom, sa novim zakonom koji je ova Vlada pompozno najavljivala, Zakonom o područjima od posebnog državnog interesa, na žalost tu se još ništa nije izmijenilo i imamo, možemo reći imamo županiji koja je uputila i velik broj zahtjeva i dobila velik broj garancija. Međutim što je sa ostalim područjima od posebne državne skrbi, sasvim sigurno da za to ne može biti krivnja i nemojte shvatiti ovo kao bilo kakvu krivnju nego kao želju da HAMAG daleko jače i više djeluje na područjima od posebne državne skrbi, jer tada to će biti jamstvo da ljudi od tamo neće iseljavati s jedne strane, da nećemo imati slabu poljoprivredu, slabo gospodarstvo jer sasvim sigurno i u tim područjima ima ljudi koji se žele upustiti u opasne vode poduzetništva. Ja bih volio čuti koji su razlozi da je tamo mreža konzultanata manja, a zahtjevi i potreba za zapošljavanjem je daleko veća nego primjerice u županijama sjeverozapadne Hrvatske. Primjerice u Varaždinskoj županiji odakle ja dolazim, postoje dvije razvojne agencije koje se bave i konzultantskim uslugama. Nema niti jednog razloga znači da HAMAG kao institucija ne pomogne d se osnuje mreža konzultantskih ustanova i izvan znači posebno mislim na istočnu Hrvatsku i posebno mislim na Ličko-senjsku županiju u kojoj sasvim sigurno nemaju dovoljno kvalitetno gospodarstvo i koje vapi za radnim mjestima. Netko je rekao prije mene da imamo velike zahtjeve, da je veliko zanimanje vlada za nove poduzetnike. Međutim kada to pogledamo sa garancijama, onda čini mise da to ne prati tu idiličnu sliku. Ako su samo izdane 33 garancije, tada nešto govori da je premalo novih poduzetnika i da bi to trebalo ići daleko bržim tempom. Posebna priča bez obzira na one korake da su sklopljeni kvalitetni ugovori sa nekim poslovnim bankama, međutim posebna slika na koju bih se osvrnuo je čini mi se da je preko 60% garancija izdano za od strane HAMAG-a prema Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj. To opravdava postojanje Hrvatske banke za obnovu i razvoj, ali je pitanje što rade poslovne banke i one samu suštinu svoga poslovanja koja bi trebala ići prema poduzetnicima, od toga je vrlo malo. Ja bih volio kada bi nam ravnatelj rekao koji su to problemi u poslovanju s bankama bez obzira što imamo velike banke koje su sa HAMAG-om potpisale ugovore, zašto s njima nema više ugovora. Jer očito oni svoj teret borbe za profitom ne prebacuju na poduzetnike nego na nas kao građane, jer tu vjerojatno se lakše mogu naplatiti i veći su profiti. Manja je opasnost da izgubi svoj novac. Ovo su samo neke od sugestija, znači što bi trebalo popraviti u sljedećem razdoblju u odnosu na prošlu godinu kada je isto tako bilo puno problema. Ali naglašavam, moramo si u ovoj državi ako želimo još više novozaposlenih, ako želimo još više poduzetnika, ako želimo da imamo bolje gospodarstvo, veći gospodarski rast, tada si trebamo i tu ljestvicu postaviti sasvim sigurno više jer ovi indeksi mogu ohrabriti i nisu sporni da su ovo indeksi u porastu poslovanja HAMAG-a, znate to kada imate nešto 100% veće, 60% veće, to pompozno zvuči, međutim start je prenizak. Prema tome očekujemo da će u izvješću za ovu godinu ti rezultati, ti podaci biti daleko bolji nego što su sada. Ja bih volio u osvrtu ravnatelja da nam isto tako kaže, čini mi se da sam pročitao da su samo dva zahtjeva bila za obrtni kapital. Koji je razlog, a znamo da naši obrtnici, naši mali poduzetnici vape za obrtnim kapitalom. Možda jest problem kriterija koji su previsoko postavljeni i u ovom segmentu, ali tu je sada upravo mogućnost da država i Vlada ako želi pomoći malom poduzetništvu da ide sa, da možda malo olabavi te kriterije da imamo bolju sliku i da imamo putem ovoga onda i puno više novih radnih mjesta. S obzirom na poboljšanja koja su došla i klub SDP-a će podržati ovo izvješće, međutim naglašavam i s time završavam. Znači postavimo si ljestvicu još više i još bolje, tada će i rezultati biti daleko bolji ćemo onda zadovoljstvo da imamo više novih radnih mjesta na temelju garancija koje je izdao HAMAG. Hvala lijepa. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Zdravko Sočković. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi članovi hrvatske Vlade, kolegice i kolege. Pred nama je Izvješće o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo za 2006. godinu u kojem je vidljivo da je garancijski potencijal agencije iznosio 500 milijuna kuna, koji se zanavlja na način da se razmjerno otplati kredita, angažirana sredstva oslobađaju i ponovno postaju dijelom cjelokupnog garancijskog potencijala. Državna agencija za malo gospodarstvo, državna institucija usmjerena prema poticanju razvoja gospodarstva koja obuhvaća osnivanje i poticanje subjekata malog gospodarstva, poticanje ulaganja, izdavanje jamstava, odobravanje … potpora, praćenje i analize i druge stručne poslove uključujući sve oblike suradnje sa domaćim i inozemnim institucijama koje potiču poduzetništvo. Veliku prisutnost na terenu agencija je osigurala kroz vrlo dobru suradnju sa regionalnim razvojnim agencijama i područnim centrima diljem Republike Hrvatske. Tijekom 2006. godine, agencija je potpisala sporazume o poslovnoj suradnji sa najvećim bankama na području Republike Hrvatske. U 2006. godini zaprimljen je 201 zahtjev za garanciju što je 58% više u odnosu na prošlu godinu, visina kredita za koji se potraživala garancija, iznosila je 311 milijuna kuna što je dvostruko više u odnosu na prošlu godinu. Ovo sve govori o jednoj živosti upravo u ovome dijelu Najviše zaprimljenih zahtjeva odnosi se na garancijski program poljoprivrede, 106 zahtjeva, što iznosi 53% od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva čime je osigurano 173 milijuna kuna kreditnih sredstava. Posebno bih se osvrnuo na područje od posebnog državnog interesa sa kojih je zaprimljeno samo 20 zahtjeva, odnosno 10% za ukupan iznos kredita od samo 23 milijuna Mislim da je to zaista jedan problem o čemu je malo prije i kolega govorio i da bi se i HAMAG i HABOR i druge državne institucije morale pogotovo HAMAG daleko više angažirati na tom području, ja ću reći upravo jedno takvo područje koje ima na području moje županije, znači Općina Okućani u kojoj su se doselili ljudi iz 132 župe iz Bosne i Hercegovine, koji stanuju u kućama u kojima su prije živjeli Srbi, koji ne mogu te kuće kupiti, nemaju nekretnina, imaju i poduzetničke volje, ideje i duha, ali zaista nemaju šta založiti niti uložiti da bi pokrenuli gospodarstvo. Mislim da bi Vlada trebala razmisliti o tome da, ja ću sada napamet reći od ovoga potencijala HAMAG-a da se ciljano ide na takva područja sa barem 35 do 40% ukupnoga potencijala pa ukoliko ne bude dovoljno zahtjeva sa takvih područja znači da se onda ide i u druga područja Republike Hrvatske, jer na ovakav način nikada neće naša područja u Slavoniji stići ostale dijelove Hrvatske jer se evidentno vidi da takva područja zaostaju u prosjeku za razvijenijim dijelovima Hrvatske i to sve više i više. Iz tih razloga smatram opravdanim znači ciljano ide i daje puno veća potpora pa i sa bespovratnim, ali i sa nekim garancijama i 100%, a ne 50 ili 55 ili ne znam Ako pogledamo strukturu zaprimljenih zahtjeva po kreditorima lako ćemo uočiti da je preko polovice zahtjeva upućeno iz Hrvatske banke za obnovu i razvitak sa preko 60 postotnim udjelom ukupnoj masi kredita i planiranih investicija. Prosječna visina pojedinačnog kredita u 2006. godini iznosila je milijun 550 tisuća kuna uz prosječnu kamatnu stopu od 4,76% minus subvencije koje su davale znači zajednice. Visina prosječne odobrene garancije u 2006. godini iznosila je 830 tisuća kuna, odnosno 54% od visine glavnice kredita. Iz pregleda strukture odobrenih garancija prema kreditorima 109 garancija odobreno je za kredite preko Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 181 milijun kuna. Tijekom 2006. godine kreditori su agenciju uputili 10 zahtjeva za isplatu garancija od čega je agencija donijela 7 odluka o isplati u iznosu od milijun 450 tisuća kuna. Iz pregleda zaprimljenih zahtjeva za isplatu od ukupno 10 zaprimljenih zahtjeva 3 zahtjeva upućeni su za garancije za kojih je, su sredstva kredita investirana u područje Vukovarsko-srijemske županije, a i Šibensko-kninske i Sisačko-moslavačke po dva zahtjeva za isplatu. Zahtjevi za isplatu garancija koji su zaprimljeni u 2006. godini u agenciji uglavnom su posljedica toga što korisnik kredita iz različitih zdravstvenih, materijalnih i drugih razloga nisu bili u mogućnosti pomirati obveze po kreditima niti vraćati sredstva isplaćena po izdanim garancijama. Temeljem zaključaka Vlade Republike Hrvatske od 16. ožujka 2006. godine određeno je da Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva bude nositelj projekta poduzetništvo ciljnih skupina kao sastavni dio operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2006. godinu, provedba projekta povjerena je Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo. Cilj ovog projekta je veće uključivanje ciljnih skupina, mladeži, žena, početnika, invalida i drugih, a u poduzetništvu kroz dodjelu bespovratnih potpora za korištenje izobrazbe i stručne pomoći konzultanata za aktivnosti određene kriterijima samog projekta. Vrlo pohvalno je da je u 2006. godini HAMAG sudjelovao u izradi i dopuni Europske povelje za malo gospodarstvo kao i sudjelovanje HAMAG-a u projektnom timu zajedno sa predstavnicima Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva u izradi projekata za korištenje predpristupnog fonda. I na kraju treba reći da Hrvatska agencija za malo gospodarstvo već drugu godinu uzastopno bilježi rast poslovanja i da ćemo sa ovakvim HAMAG-om lakše ući u razdoblje ubrzane prilagodbe uvjetima poslovanja europskog gospodarstva. Svakako treba ovo izvješće podržati. uvaženi predstavnik Vlade, uvaženi predsjednik uprave gospodin Kovačević. Svaki napredak u Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo dobro je došao i kao takvog treba podržati, ali i po mogućnosti poboljšati. Subjekti malog gospodarstva čine 99% ukupnog broja gospodarskih subjekata. Oni su najdinamičniji dio gospodarskog sustava Republike Hrvatske. U malom gospodarstvu zaposleno je oko 55% ukupnog broja zaposlenih u hrvatskom gospodarstvu što znači da čine itekako bitan udjel u bruto domaćem proizvodu. stopa regionalne nezaposlenosti je i dalje vrlo visoka i iznosi oko 16%, a da ne govorim o velikim razlikama po županijama od 6 do 7% nezaposlenih u Istarskoj županiji do 20% u čak 11 županija, pa sve do u jednoj županiji nezaposlenost raste do tužnih 30,6% i to je najveća rana gospodarstva Republike Hrvatske koja traži ne samo sanaciju, nego i okretanje ka novim idejama i programima, preslikavanje dobrih u Europi i u svijetu poznatih projekata pa do projekata iz Istarske županije koji se mogu prenijeti na druge županije u Hrvatskoj. Reći ću samo par primjera. Istarska županija je osnovala između ostalog i Istarsku razvojnu agenciju IDA-u koja za svoje postojanje, odnosno za svoj rad ne koristi niti jedne kune iz proračuna, bilo iz općinskih, gradskih ili županijskog proračuna, a da do sada se preko Istarske razvojne agencije realiziralo preko 550 poduzetničkih projekata sa oko 650 milijuna kuna kredita poduzetnicima. Istarska županija izradila je regionalni operativni plan, izradila je program poduzetničkih zona, master plan razvoja turizma koji je temelj razvoja turizma budućnosti Istre. Istarska županija je pokrenula konzorcij za jamstva Istra 21 što je izvrsna pomoć za nove poduzetnike koji imaju dobre projekte i programe, ali nemaju dovoljno svojih jamstava što je naišlo na veliku podršku. To su između ostalih samo neki od projekata koji su Istarsku županiju digli u sam vrh razvijenosti po županijama u Republici Hrvatskoj sa najmanjom stopom nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj, pa bi iste ili slične programe trebalo prenesti i na cijelu Hrvatsku. Međutim, kada govorimo o ovom izvješću HAMAG-a koji je pred nama, ponavljam svaki napredak po poticanju razvoja malog gospodarstva je dobrodošao. No ovdje želim reći da podržavam stav Hrvatske gospodarske komore koja ocjenjuje korisnim sudjelovanje predstavnika Hrvatske banke za obnovu i razvitak u radu Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo. Budući da se radi o državnoj banci koja je ujedno najznačajniji partner HAMAG-a. Naime, u 2006. godini su krediti iz HBOR-a praćeni garancijom HAMAG-a, sudjelovali sa preko 60% u ukupnoj masi kredita i planiranih investicija. Zato sam na Odboru za gospodarstvo Hrvatskoga sabora i predlagao da u Upravni odbor HAMAG-a uđe predstavnik HBOR-a što nije prihvaćeno iz razloga kako je rečeno između ostalog jer je u upravnom odboru odboru već postoji 11 članova, te nije nužno potrebno povećavati ga. Osobno nisam ni spominjao niti mislio da se poveća broj članova upravnog odbora već se postavlja pitanje svrsi shodnosti svrsi shodnosti da se iz istog državnog tijela u ovom slučaju Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, u upravni odbor imenuje čak 4 člana. Znam da su ta 4 člana ostala po ranijem ustroju tri ministarstva, ali sada je ministarstvo objedinjeno i nema potrebe za 4 člana, ali sigurno bi bilo svrsishodno da HBOR ima jednog člana. O tome smo kažem eto, otvorili polemiku gospodin pomoćnik ministra i ja na Odboru za gospodarstvo. Jer kažem, iskustva HBOR-a u problematici kreditiranja poduzetnika malog gospodarstva i projekata i njihovih projekata sigurno bi doprinijelo kvalitetnijem osmišljavanju pratećih programa HAMAG-a. Netko će reći ovdje možda bi moglo postojali sukob interesa. Međutim, kad znamo da je Hrvatska banka za obnovu i razvitak osnovana upravo radi takvih projekata i radi toga da se u Republici Hrvatskoj digne gospodarstvo na onaj nivo koji Hrvatska zaslužuje, onda moram reći da ovdje ne bi smjelo biti riječi o sukobu interesa. Drago mi je da su rezultati poslovanja Hrvatske agencije za malo gospodarstvo ostvarene u 2006. godini dvostruko povećani u odnosu na prethodnu godinu, što znači u 2006. godini izdane su 174 garancije u iznosu višem od 145 milijuna kuna čime je omogućeno oko 375 milijuna kuna investicija u hrvatsko gospodarstvo, što je dobro. Međutim, osobno mislim da je svaki napredak u poticanju razvoja malog gospodarstva dobro došao i kao takvog treba podržati i po mogućnosti poboljšati. Hvala lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Željko Nenadić. Hvala gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, ravnatelju, štovane kolegice i kolege. Evo, u ovaj pozni čas nisam ni imao namjeru uzimati riječ međutim, ponukale su me neke rasprave ovdje oko rada HAMAG-a pa evo, da i ja par rečenica kažem o tome. Prije svega pred nama je jedno cjelovito objektivno ja bih rekao životno istinito izvješće koje je usput i afirmativno, zašto ne. A kada ga po dužnosti piše sam ravnatelj koji vodi tu agenciju onda je ono i samo afirmativno. I ja bih to shvatio kao kompliment a ne kao manu. Prema tome, zašto ovo izvješće ne bi bilo i afirmativno između ostaloga? A ima puno razloga za to. Upravo smo neke od razloga i čuli ovdje. Mene posebno smeta kad pokušavamo obezvrijediti nešto što vrijedi, što je dobro i što smo vidjeli da funkcionira u stvarnosti. Ja sam imao priliku kao zamjenik župana još davne 1997. godine nakon "Oluje", a i poslije sam vodio firmu vidjeti šta to znači kad na terenu ne funkcionira način rješavanja kredita za one koji nemaju dovoljno garancije za to. I upravo zato smo vodili teške ratove mi na područjima od posebne državne skrbi, ratove pod navodnicima sa garancijskom agencijom koja je bila kruta, koja nije razumjela situaciju na tim područjima i koja jednostavno se držala u svojim stavovima kruće od samih poslovnih banaka. I stoga neobično je važno ovo što je učinjeno kroz ove dvije godine, a to je da je vraćeno povjerenje poduzetnika u HAMAG. HAMAG sada djeluje i radi kao zamašnjak, a ne kao kočnica. A gle čuda, HAMAG uz to i ima bespovratne potpore. Prema tome, dobili smo jednu novu dimenziju HAMAG-a koju definitivno mi sa područja od posebne državne skrbi veoma cijenimo. Zašto HAMAG surađuje najviše sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj? Za mene je to logično i ja sam zbog toga sretan. Sretan sam zbog toga što je prvo prije svega Hrvatska banka za obnovu i razvoj ima najmanje kamate, najbolje uvjete kreditiranja i normalno je da onda HAMAG koji je isto Vladina agencija surađuje sa HBOR-om u cilju rješavanja onih problema koje neće rješavati privredne banke, poslovne banke. Vi znate kako je danas teško doći u poslovnu banku ako je imalo tvoj projekat na nekakvim sumnjivim osnovama, banka neće imati s time posla. I stoga nije dobro, nije pošteno govoriti o tome da HAMAG bi trebao prisiliti i na neki način pokušati poticati poslovne banke da rade s njim. HAMAG nema te alate. On ne može to napraviti. Poslovna banka je priča za sebe. O tome smo maloprije slušali u točci dnevnog reda ispred ovoga, kada smo govorili da je 94% banaka u stranim privatnim rukama. Prema tome, poslovne banke imaju svoju logiku a upravo je zato osnovan i HBOR i HAMAG da bi tu njihovu poslovnu logiku mi pokušali narušiti na neki način. I stoga završit ću. Ja ne samo da ću podržati ovo izvješće nego i čestitam ravnatelju na uspjehu koji je postigao. Hvala lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključno Tomislav Kovačević, predsjednik uprave. Hvala lijepo. Evo, moja završna riječ, ja ću reći da ovo afirmativno koje je toliko spominjano, morat ću ga evo i sad u zaključnoj riječi primijeniti. Samo bi se osvrnuo na nekoliko komentara. Naime, i kritike i pohvale ja također gledam afirmativno i zato zahvaljujem uvaženim zastupnicima na njihovim riječima. I samo ću se osvrnuti na nekoliko podataka. Da se može bolje i da se može brže ja znam da može, znam i kako se može. Međutim, dočekao me je jako loš start. Malo prije sam pokazao onaj grafikon koji pokazuje, kaže da je 2003. izdano 2 milijuna i 700 tisuća kuna, prošle godine je izdano 145 milijuna kuna garancija. Dakle, tu o postotcima nećemo. Da je afirmativno i to što smo potpisali sa bankama to sam već rekao u svom pravom djelu, pa neću ponavljati. Međutim, evo sad neke samo detalje. Hrvatska hvala Bogu ravnomjerno razvija svoje gospodarstvo a najbolji pokazatelj za to je …/Govornik se ne razumije./… indeks koji za prošlu godinu kaže da je na svakih 12 poduzetnika, pardon na svakih 12 stanovnika po jedan poduzetnik. Godinu ranije je bilo odnosno tri godine ranije je bilo na svakih 45 poduzetnika, na svakih 45 građana jedan poduzetnik, a nažalost u Slavoniji je bilo na svakih 100 građana jedan. Danas je i Slavonija odnosno 12 jedan, 12 građana jedan poduzetnik. Dakle nemojmo se sramit afirmativnog govora. Da može bolje može, ali ja mislim da nas afirmativno može još više potaknuti. Što se tiče obrtnog kapitala on je dobrim dijelom ako nije kroz naše garancije on je dobrim dijelom riješen kroz projekt Ministarstva gospodarstva. To je lokalni projekt razvoja … /Govornik se ne krediti koji su vama poznati a oni su išli i preko poslovnih banka gdje se moglo do 50% sredstava upotrijebiti za trajna obrtna sredstva. Nadalje također vam je poznato, a to je svježa vijest unatrag 20-tak dana da je krenuo projekt mikrokreditiranja. Znači da će Ministarstvo gospodarstva na lokalnim razinama sa županijama znači napravilo projekt gdje će se na lokalnoj razini izdavati mikrokrediti koji, unutar jednog vrlo kratkog vremena. Također nije naodmet istaknuti da smo u posljednjih 3 godine bih rekao, 3 i pol ili 4 godine da je otvoreno 70 tisuća radnih mjesta, a ove godine do kraja godine će samo u poduzetničkim zonama biti oko 40 tisuća radnih mjesta. Ne trebam spomenuti da je, i poduzetničke zone su projekt Ministarstva gospodarstva koje ono tako da želim jednostavno reći da je to zaokružena jedna cjelina isto kao što je zaokružena cjelina što je uvaženi zastupnik rekao zašto HAMAG dao najviše garancija za, za kredite Hrvatske banke za obnovu i razvitak? Pa zato što je Vlada upravo svoje operativne programe provodila kroz Hrvatsku banku za obnovu i razvitak i znači da je pogodila. Znači da je pogodila srž. Pogodila je cilj da je bilo tamo dosta interesa, kako su po programu poljoprivrede najčešće logično da su to ruralna područja tamo je i trebalo najviše garancija. vjerujem da ovi naši rezultati koji jesu ostvareni, koji možemo razgovarati da je 100% malo zato što postoji 200% i 300% međutim rekao sam znam da može više i znam kako može više. Evo također za kraj bi još samo gospodin zastupnik Poropat se osvrnuo na njihovu lokalnu, lokalnu razvojnu agenciju koja, s kojom dobro surađujemo. Međutim evo mislim da je jedan, jedan je imao propust, a ta agencija isto također kao i druge koriste proračunska sredstva zato što Ministarstvo gospodarstva ima program koje je ove godine povjerilo nama obzirom da smo mi strateški vezani uz, za razvoj dakle lokalnih agencija. Tako da taj projekt razvoja lokalnih agencija i centara za poduzetništvo od ove godine provodimo mi i također ćemo ja vjerujem pošto "IDA" ima dobre programe, mislim da ćemo također i ove godine podržati, podržati nekim sredstvima razvoj te agencije. Toliko od mene. Ja bih molio ovaj cijenjeni Dom da izvješće o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo za 2006. godinu podrži jer će nam to biti još jedna afirmacija za dalje. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Zaključujem današnji rad sjednice.